Kolegice i kolege želim vam dobar dan i nastavljamo sa sjednicom i raspravom. Raspravit ćemo - Redovito godišnje izvješće pučke pravobraniteljice za 2013. godinu Pučka pravobraniteljica dostavila je izvješće temeljem članka 16. Zakona o pučkom pravobranitelju. Materijale ste primili. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.